Í ár er sú nýbreytni tekin upp að leggja fram eina þingsályktunartillögu þar sem ríkisstjórnin er hvött til að vinna að framgangi þeirra þriggja ályktana sem samþykktar voru á ársfundi ráðsins í haust. Tvær þeirra eru líkar að sínu leyti, hvetja til formlegra samstarfs ráðherra sem fara með vestnorræn málefni, annars vegar um að samstarfsráðherrar Norðurlanda á Íslandi, Grænlandi og Færeyjum geri með sér samstarfssamning sem kveði á um árlegan samráðsfund, og hins vegar um að ráðherrar Íslands, Grænlands og Færeyja, sem sinna norðurslóðamálum, fundi árlega um framgang vestnorrænna hagsmuna á norðurslóðum og gefi ráðinu sameiginlega skýrslu um stefnu vestnorrænu ríkisstjórnanna í norðurslóðamálum og gagnvart Norðurskautsráði. Þess er vænst að ályktanir þessar fái að njóta ríkulegs stuðnings hér á hinu háa Alþingi.

Virðulegi forseti. Evrópa er ekki paradís og Evrópusambandið er ekki paradís og þar fá ekki allir úrlausn allra sinna mála. En Evrópusambandið og Evrópa eru heldur ekki helvíti á jörð. Evrópusambandið er hins vegar bandalag fullvalda sjálfstæðra ríkja sem þau hafa gert með sér um tiltekna hluti, um tilteknar reglur sem þau hafa komið sér saman um til þess að tryggja ákveðin réttindi og ákveðna jafnstöðu þeirra sem eiga þar í

viðskiptafrelsi sínu, hvorki meira né minna. Það jafngilti því að missa viðskiptafrelsi að eiga fulla aðild að Evrópusambandinu. Eins og bent var á í þeirri umræðu myndu það teljast fréttir í þeim löndum Evrópu sem eiga aðild að þessu bandalagi vegna þess að Evrópusambandið er stærsta viðskiptasamband í heimi. Evrópusambandið hefur gert viðskiptasamninga við nálega öll þau ríki heims sem ekki eru innan vébanda þess. Þó að íslenskir ráðamenn séu úrræðagóðir og klókir og snjallir er óhugsandi að þeim muni takast að gera fyrir hönd Íslands fleiri og og betri viðskiptasamninga við þau ríki sem utan Evrópusambandsins standa en Evrópusambandið hefur nú þegar gert og Ísland fengi aðgang að með fullri aðild. Full aðild að Evrópusambandinu er spennandi kostur og full ástæða er til að skoða þann kost vel og gaumgæfilega og fordómalaust. Af einhverjum ástæðum tókst að útiloka þann möguleika að

Jafnan var talað um að það jafngilti því að kíkja í pakkann. „Það er ekkert hægt að kíkja í pakkann,“ var alltaf sagt, rétt eins og full aðild að Evrópusambandinu væri jólagjöf, maður fengi hana bara einu sinni og ætti að bíða eftir að opna þann pakka þar til á aðfangadagskvöld. En þetta er ekki jólagjöf. Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur, þáverandi Framsóknarflokkur, lofuðu því fyrir kosningar að

hugtak í íslenskri stjórnmálahugsun og má kannski heita framlag viðkomandi stjórnmálamanns til íslenskrar stjórnmálaheimspeki, þ.e. þegar Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, sagði, þegar hann var inntur eftir því loforði, að það að efna slíkt loforð væri pólitískur ómöguleiki. Það var sem sagt pólitískur ómöguleiki að leyfa þjóðinni sjálfri að ákveða hvort hún vildi vildi vita hvað það táknaði að eiga fulla aðild að þessu sambandi og hvort hún vildi þá sjálf fá að taka ákvörðun um hvort af slíkri aðild yrði eða ekki. Það er alveg hugsanlegt að út úr samningaviðræðum við Evrópusambandið komi alveg hræðilegur samningur sem þurfi að fella. En það fáum við ekki að vita. Við fáum aldrei að vita það ef þau öfl ráða áfram för við stjórn landsins sem hafa stýrt landinu frá árinu 2013, meira og minna. EES-samkomulagið, sem komið var á

Þó er þetta nokkurs konar aukaaðild að Evrópusambandinu. Við erum í gættinni en sitjum ekki við sjálft borðið þar sem ákvarðanir eru teknar. Ísland er stórt land en fólkið sem hér býr, Íslendingar, íslenska þjóðin, er með fámennustu þjóðum á jörðinni. Varla er hægt að tala um að Íslendingar séu smáþjóð, frekar væri hægt að segja að við séum þjóðarkríli. Slíkt þjóðarkríli á allt undir því að alþjóðalög séu virt eins og dæmin sanna. Við getum illa staðið uppi í hárinu á voldugum aðilum eins og dæmin úr þorskastríðunum og öðrum milliríkjadeilum sanna. Þá er mjög mikilvægt að eiga aðild að stóru ríkjabandalagi, vera í öflugu alþjóðasamstarfi og geta haft áhrif á það hvernig löggjöfin er.

ágæta ræðu. Það voru svo sem ýmis atriði sem mætti velta fyrir sér í kringum umræðuna um stöðu stöðu Íslands í Evrópu, mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu og síðan þá þingsályktunartillögu sem hér er til umræðu um að

íslensk stjórnvöld ein til að ráðskast með eða ráðgast við? Kann að vera að það sé bara hrein og klár grímulaus hagsmunagæsla sem veldur þessu?

Ég held að það sé algerlega eðlilegt viðhorf hjá fólki af lítilli þjóð að tortryggja ævinlega erlent vald.

að ástæða er til að gjalda varhuga við erlendu valdi og óttast það. Og það er fullkomlega eðlilegt. Það sem ég held hins vegar að hafi dálítið

og ásælist auðlindir sjálft, ásælist auðlindir lítillar þjóðar.

um tilteknar leikreglur á markaði, um tiltekin réttindi og um tilteknar skyldur.

lítið úr því að Evrópusambandið er einmitt samband, samvinnuverkefni fullvalda sjálfstæðra þjóða. Yfirleitt er gripið mjög til þess orðfæris, þegar þessi mál ber á góma, að menn séu að afsala sér fullveldinu, að menn séu að gefa sig undir hið erlenda vald

Hvernig í ósköpunum dettur mönnum í hug að halda því fram að þau 27 ríki sem nú mynda Evrópusambandið séu ekki sjálfstæð og að þau séu ekki fullvalda, þau séu einhvers konar leiksoppur embættismanna í Brussel? Er ekki svo fjarstæðukennt einhvern veginn að ímynda sér það, að maður byrji nú bara á löndum eins og Þýskalandi og Frakklandi, að þau telji sig undirseld slíku valdi? Hvernig stendur þá á því að smáþjóðirnar í Evrópu hafa leitað til þessa samstarfs og taka þátt í því og eru ánægðar með það? Ég skil ekki hvernig þetta kemur heim og saman í hugum þeirra sem ræða málin á þessum forsendum.

Virðulegi forseti. Ég þakka aftur spurninguna og stórt er spurt: Fullveldi, frelsi, sjálfstæði. Þetta eru stór og mikil orð og það eru mikilsverðir hagsmunir á bak við þau en það er líka hægt að toga þau og misnota á ýmsan máta. Ég fer

og hefst þá lesturinn, með leyfi forseta: „… en stúlkurnar tóku Rósu við hönd sér og leiddu hana útúr bænum, þær leiddu hana niðrað bæarlæknum og settust hjá henni, og sögðu að ósköp væri yndislegt að hafa svona lítinn læk alveg við bæinn, hann væri svo vinalegur þessi litli lækur. Svo spurðu þær hana hvernig henni liði, og hún sagði: vel, þær spurðu hana af hverju hún væri svona bólgin í framan, og það var af tannpínu, og þær spurðu hvernig hún kynni við sig í heiðinni, og hún saug uppí nefið og varaðist að líta upp, og sagði að það væri sosum ósköp frjálst.“

Virðulegi forseti. Það mál sem við erum með til umræðu í dag lýtur einfaldlega að því að forsætisráðherra verði falið það verkefni að skipa þriggja manna nefnd í samráði við þingflokka til að stýra undirbúningsvinnu um að hefja aftur aðildarviðræður. Nefndin fái það hlutverk að meta hvenær og hvernig eigi að hefja viðræðurnar aftur.

Þessi ákvörðun er svo veigamikil, hún er svo stór og hún hefur svo mikla þýðingu að umræðan verður að fá að eiga sér stað. Það er vissulega stór og veigamikil ákvörðun að segja já, en það er svo sannarlega stór ákvörðun að segja nei og það er bæði stór og vond ákvörðun, vil ég leyfa mér að segja, að taka þennan ákvörðunarrétt af fólki, að það fái ekki að taka afstöðu til þessa máls. Evrópusambandið er eitt mikilvægasta friðarbandalag sögunnar, styður frelsi, öryggi og réttindi almennings þvert á landamæri það er, að mínu mati, óskaplega falleg hugsjón sem hefur reynst Evrópu allri dýrmæt. Íslendingar eru sjálfstæð þjóð og það eru vitaskuld þær þjóðir sem tilheyra Evrópusambandinu einnig. Þetta eru sjálfstæðar og fullvalda þjóðir. Þar eru þjóðir sem telja og vita að í samstarfi vegnar þeim einfaldlega betur, að ríkin eru sterkari í samvinnu en ein síns liðs eða jafnvel einangruð. Við viljum eiga sæti við borðið í samfélagi þjóðanna eins og aðrar sjálfstæðar og fullvalda þjóðir. Það er ástæða þess að Ísland hefur sem fullvalda þjóð valið að vera hluti af Sameinuðu þjóðunum, valið að vera hluti af NATO og valið að vera hluti af öðru því alþjóðasamstarfi sem við tökum þátt í, Norðurlandaráði, Schengen, EES, Mannréttindadómstóli Evrópu og þannig mætti lengi telja. Það er ástæða þess að við höfum valið að standa ekki fyrir utan mikilvægt samstarf heldur frekar að taka þátt

landsins en um leið að efla stjórnmálaleg tengsl, að treysta varnir, að örva viðskipti og styrkja þannig efnahag okkar. Tilgangurinn er að tryggja framgang markmiða Íslands í loftslagsmálum. Tilgangurinn er að vera með í stað þess að standa fyrir utan. Af þeirri ástæðu teljum við að við ættum að fara í aðildarviðræður við ESB og kanna hver niðurstaðan verður í kjölfarið. Við þekkjum það öll að við erum nú þegar komin með annan fótinn inn með samstarfinu um Evrópska efnahagssvæðið. Í mínum huga er það þannig að það sem eftir stendur, það sem upp á vantar, eru kannski helst lýðræðislegu áhrifin sem við fengjum með inngöngu. Andstæðingar sambandsins hafa löngum talað niður áhrif smárra þjóða þar og reyndar bara í alþjóðasamstarfi almennt séð. Því hefur margsinnis verið svarað. Smáar þjóðir hafa

koma inn á þá staðreynd að löggjöf okkar er nú þegar töluvert mótuð af evrópskri löggjöf sem mótar

er í mínum huga pólitískur og lýðræðislegur, með auknum áhrifum, og hann verður efnahagslegur. Mér finnst skipta máli í þessu samhengi að horfa til þess að kynslóðirnar sjá þetta mál stundum ólíkum augum. Ég nefni í því sambandi Brexit-kosningarnar, þ.e. að ungt fólk kaus þar með öðrum hætti en það eldra. Unga fólkið vildi og valdi alla þá góðu kosti sem þessu samstarfi fylgja. Við sjáum það líka, og það held ég að spegli ákveðna sýn á samstarf þjóða, að unga fólkið óttast ekki samstarfið, óttast ekki ávinninginn af því að eiga í samstarfi við aðrar þjóðir. Í Brexit-kosningunum var það áberandi að unga fólkið vildi halda Virðulegi forseti. Í ræðum hér hefur mátt skilja þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem svo að samstarf á alþjóðavettvangi beri nánast að forðast og að slíkt samstarf felist í engu öðru en viðskiptum, í fríverslunarsamningum. En hvað hefur þátttakan í innri markaði Evrópusambandsins fært okkur? Hún hefur fært okkur fjórfrelsið, frjálst flæði fólks, vöru, þjónustu og fjármagns. Þess vegna getum við t.d. lært og starfað hvar sem er í Evrópu ef okkur hugnast og það gagnast ekki síst unga fólkinu sem fer út í nám, vill stofna fyrirtæki og sér fyrir sér framtíð á Íslandi og í Evrópu.

Mér fannst þess vegna sérstakt að hlusta á hæstv. utanríkisráðherra íslensku þjóðarinnar sem stóð hér í þingsal og talaði eins og samstarf þjóðanna og Evrópusamstarf snúist í reynd um lítið annað en viðskipti. Viðskipti eru vitaskuld veigamikill þáttur og grundvallarþáttur en hér talaði rödd Íslands í utanríkismálum, rödd Íslands í þróunarmálum, rödd Íslands í alþjóðlegum mannréttindamálum;

ég tel mikilvægt að þessi umræða fái að eiga sér stað, eins og ég nefndi í byrjun; hvað þetta þýðir, hverjir séu kostir þessa og gallar. Ég sé að vísu engan kost við það að ætla að fara að draga viðræðurnar en ég heyri að það eru einhverjir sem draga það í efa. En hverjir eru það sem munu hagnast á inngöngu? Í mínum huga er það skýrt að ungt fólk mun hagnast á þeim tækifærum sem fylgja, að heimili landsins munu hagnast á gengisstöðugleika og vaxtalækkun sem fylgir upptöku evrunnar, að fyrirtækin öll í landinu ættu að sjá hag sínum betur borgið í viðskiptaumhverfi sem einkennist af fyrirsjáanleika sem fylgir auknum Bændur munu hagnast á styrkjakerfi og þjóðin öll mun hagnast á auknum lýðræðislegum áhrifum okkar á þá löggjöf sem við innleiðum. Frá lokum síðustu heimsstyrjaldar hefur Ísland verið þátttakandi í margvíslegu fjölþjóðlegu samstarfi. Tilgangurinn og markmiðið og ávinningurinn hefur alltaf verið hinn sami: Sterkari staða landsins í samfélagi þjóðanna. Við erum sterkari í stjórnmálalegu tilliti og sterkari í menningarlegum efnum. Við erum sterkari hvað varðar öryggi og varnir og við erum vitaskuld sterkari að því er varðar efnahags- og viðskiptamál. Samstarfið í öllum þessum tilvikum hefur styrkt fullveldi landsins. Þessi

Ég vil í sjálfu sér fagna því að Viðreisn hefur dustað rykið af þessari umræðu um aðild að Evrópusambandinu. Ég held að það sé ekki tilviljun að það gerist núna. Umræðan var áberandi eftir bankahrunið og nú

Það er land þar sem er 25% atvinnuleysi, 50% meðal ungs fólks. Ég sé að það er allt að drabbast niður þar.

og mér sýnist það duga okkur vel. Auðvitað er Evrópa okkur mikilvæg, hún er mikilvægt viðskiptasvæði okkar. En heimurinn er miklu stærri en Evrópusambandið og við takmörkum möguleika okkar með því að ganga inn. Viðskiptafrelsi okkar verður ekki með sama hætti, samningsfrelsi okkar ekki með sama hætti. Yfirráð okkar yfir auðlindunum verða ekki með sama hætti. Þetta eru risaatriði. risaatriði. Ég er ekki að segja að það megi ekki ræða þetta. Ég vil endilega ræða þetta. Ég er ekki svo forstokkaður að segja að það sé allt ómögulegt í kringum Evrópusambandið. En eins og Evrópusambandið hefur þróast

Þetta er flókið regluverk, íþyngjandi kvaðir, endalaust. Það stefnir í að Evrópa verði ekki samkeppnishæf við heiminn, það er það sem ég óttast. Auðvitað getur það breyst. Auðvitað getur verið að menn sjái ljósið.

Ég er ekki viss um að það gangi vel í þjóðina. Þjóðin er svolítið eins og hún er. Það er líka svolítill sjarmi við hana. Það er auðvitað svolítill Bjartur í Sumarhúsum það er mikill sjálfstæðisvilji. En það er kannski þess vegna sem við höfum náð svona langt, örþjóð. alls ekki sjálfgefið að svona fámenn þjóð nái að skapa slíkt velferðarríki sem Ísland er. Það er bara alls ekki sjálfgefið. Það kann auðvitað að verða þannig síðar,

Ég hef hlustað á rökin og það eru ýmis rök, það er ýmislegt gott við Evrópusambandið. Ég er mikill Evrópumaður, mér þykir vænt um Evrópu og ég hefði viljað sjá þetta samband allt öðruvísi,

Þá yrði miklu meiri kraftur í þessu. En samstarfið er gott og það er mikilvægt og menn eiga að halda því áfram.

væri að einhverju leyti óútreiknanleg. Er þá ekki við hæfi að leyfa þeirri skrýtnu þjóð að taka þessa ákvörðun sjálf? Nú vitum við að fyrir síðustu kosningar

hann talar um að Evrópa sé stöðnuð og atvinnulífið sé þar drepið í dróma. Nú vill þannig til að íslenskt atvinnulíf er bundið af öllum sömu reglum og evrópskt atvinnulíf þar sem við höfum gengist

Þetta er einstök þjóð að mínu viti

þannig að ég held að það sé ekki þannig. Við höfum það frelsi að fara annað. Við höfum frelsi umfram Evrópusambandsríkin. Við höfum meira tollfrelsi,

hlýtur þá að vera að vísa í einhverjar reglur sem einstök þjóðríki setja sjálf því að við erum undir nákvæmlega sama ramma og atvinnulífið í Evrópu með EES-reglunum sem varða innri markaðinn. Það hlýtur þá að vera eitthvað annað sem liggur einmitt í því að þjóðirnar þarna ráða sér sjálfar. Varðandi

Einhvern veginn finnst mér að þeim sem eru á móti þessari umræðu og þessari aðild — ég vil ekki gera hv. þingmanni upp orð, hann er ekki á móti umræðunni — finnist aldrei rétti tíminn fyrir umræðuna. Það er ekki rétti tíminn þegar það gengur illa, það er ekki rétti tíminn þegar það gengur vel og það er yfirleitt aldrei rétti tíminn.